Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Da li predlagatelj, u ime predlagatelja je gospođa Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica. Imate nešto dodatnih obrazloženja, već ste ovdje. Izvolite. **Ivanković Knežević, Katarina** Poštovane zastupnice i zastupnici, ovim nacrtom prijedloga zakona djelomično se ispunjava obveza preuzimanja u pravni poredak RH, Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o provedbi Direktive upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. I izmjene Uredbe o administrativnoj suradnji putem tzv. informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, odnosno kolokvijalno nazvan Uredba IMI, odnosno izvršava se usklađivanje s poglavljem direktive koja se odnosi na prekograničnu provedbu administrativnih sankcija i ili novčanih kazni. Potpuno usklađivanje s predmetnom direktivom izvršit će se zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Na taj način, na ovaj način se uspostavlja neophodni pravni okvir te zajednička pravila za međusobnu suradnju i uzajamnu pomoć država članica u preko graničnoj provedbi odluka o administrativnim novčanim kaznama u području upućivanju radnika izrečenih za povrede zajamčenih prava upućenih radnika ili radi nepoštivanja administrativnih zahtjeva i mjera kontrole. Prekogranično upućivanje radnika, sastavni je dio slobode pružanju usluga, a predmetna direktiva je dio europskog pravnog okvira kojim je osnovni cilj zaštita prava upućenih radnika. S toga se nacrtom prijedlogom ovog zakona uređuju sljedeća pitanja. Sadržaj pravila postupak i načela uzajamne suradnje i pomoći nadležnih tijela u prekograničnoj provedbi, odluka o administrativnoj novčanih kazni izrečenih stranom pružatelju usluga u RH i obratno. Pružatelju usluga s poslovnom nastanom u RH u nekoj od država članica, za povrede zajamčenih prava upućenih radnika, odnosno kršenje određenih pravila o upućivanju radnika. Nadalje ovim zakonom se uređuje opseg i područje administrativne, međunarodne suradnje, nadležna tijela u RH, oblici suradnje koja se sastoji u slanju i primanju dvije vrste zahtjeva i odgovarajućih potrebnih dokumenata. Nadalje, zahtjeva za dostavu obavijesti pružatelju usluga u državi njegovog poslovnog nastana o novčanoj kazni izrečenoj u drugoj državi, te zahtjeva za naplatom takve novčane kazne uključujući i izvršenje naplate novčane kazne u državi poslovnog nastana, pružatelja usluga te pravila o postupanju s njima. Jednako tako uređuje se minimalni sadržaj zahtjeva koji se podnose na zato utvrđenim i jedinstveni i standardiziranim obrascima, a na temelju kojeg se odluka izvršava i kazna naplaćuje u korist državnog proračuna RH. I to je zapravo jedan od bitnih elemenata ovog zakona. Obvezni način suradnje i razmjene zahtjeva i ostalih informacija i dokumenata se uređuje ovim zakonom i to putem IMI sustava, odnosno informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, na način i po pravilima toga elektroničkog sustava. Uspostavljeni jedinstveni sustav suradnje, omogućit će uvijete za učinkovitije kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženje važećih pravila u području počivanja radnika, njihovo bolje poštivanje, čime se postiže viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite prava upućenih radnika u EU, te posredno osiguravaju pravedniji uvjeti za poštenu tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu. Ovaj zakon je bio u ja bi rekla ekstenzivnoj raspravi. Na njega su reagirali i predstavnici sindikata i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, o njemu se raspravljalo i na gospodarskom socijalnom vijeću, sve u skladu sa našim pozitivnim propisima, i također na saborskim odborima gdje smo od svih dobili podršku i potporu za donošenje ovog zakona s toga predlažemo da se usuglasite sa zakonom i uputimo ga dalje u drugo čitanje. Hvala lijepa. Hvala vama. Imamo 2 replike, prva replika gospodin Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, u samom uvodu ste rekli da su zajednička pravila za međunarodnu suradnju. Možda treba naglasiti da zapravo za vrijeme upućivanja radnika, poslodavac je dužan određene stvari ispuniti prema radnicima od pružanja usluga, prekovremenog rada, njegove zaštite. Ali isto tako treba naglasiti, što nije bilo naglašeno, da radnik u tome slučaju, da kada ima povoljnije uvijete u zemlji nastana može prihvaćati te uvijete. Naravno ovom Direktivom 96 preneseno je zapravo i u Zakonu o strancima, koliko se sjećam, a radnica se zapravo jamči jedan minimum zaštite njihovih prava koje moraju obavezno poštovati poslodavci. I ono što treba možda reći. Treba omogućiti zapravo učinkovitije uvijete za kažnjavanje poslodavaca, jer zapravo jedino na takav način će nam radnici, vjerojatno, odnosno biti ćemo vjerodostojniji. Hvala vam vam lijepa. Državna tajnice odlučila odgovoriti i na sve i na replike i na rasprave prilikom završne riječi, pa dajem riječ gospodinu Davoru Vlaoviću za drugu repliku. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, naravno da je dobro da je RH implementira i ovaj zakon u svoje zakonodavstvo sa ciljem zaštite prava radnika, a ono što je meni, želim postaviti pitanje. Rekli ste da su sindikati dali svoje pozitivno mišljenje o ovom zakonu. Ostaje nejasno zašto su dali pozitivno mišljenje, a po meni nije dobro da ovako pišu u čl. 13. da će tijelo koje je zaprimilo zahtjev odbiti izvršiti ga, ako bi izvršenje zahtijevalo za naplatu bi uzrokovalo znatne poteškoće, odnosno, ako bi troškovi naplate bili visoki. Ja mislim i moje mišljenje i Kluba HSS-a da se uvijek mora radnika njegovo pravo, pogotovo ako je sud presudio u njegovu korist omogući da on naplati svoju dražbinu, a da onda ako državno tijelo ne može, zbog ovih razloga naplatiti, moramo drugačije urediti kako da radnih dobije svoja prava. Hvala. Hvala i vama. Odbori dva odbora raspravljaju o ovome zakonu Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rada, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li neko uzeti riječ u ime odbora? Ne. Otvaram raspravu. Prvi se javio gospodin Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovan državna tajnice sa suradnicom. Oko ovoga zakona već smo bili načeli raspravu i to je jedan od problema kojega trajno ćemo imati. Poduzimamo evo kako Europska komisija tako i mi mjere da upućenim radnicima olakšamo zapravo njihov svakodnevan rad. Praksa ovoga sustava poprimila je jedne nove dimenzije, kako se i sama EU širila pogotovo nakon 2004. godine ulaskom Rumunjske, Bugarske to je 2007. to je 2007. pa onda evo i mi kada smo ušli 2013. vidimo da broj radnika koji dolaze iz tih zemalja, a upućeni su od svojih tvrtki koje obavljaju usluge konstantno raste. Pa evo tu je neki podatak da je 2007. bilo oko 600 tisuća upućenih radnika, sada je to već 2015. podatak na dva milijuna je porastao. To govori samo da poslodavci koji su u zemljama koje su razvijenije shvatili da jednostavno mogu puno više zaraditi ako angažiraju tvrtke koje dolaze iz manje razvijenih zemalja, ali s jednim ciljem, a to da ti radnici u uvjetima kojima rade u u jednoj zapadnoj zemlji EU imaju plaće istočnoeuropskih zemalja iz kojih potječu. Mislim da je to jasno svima i logika i zašto je intencija upravo ovih zakona koji se odnose na upućene radnike i kažnjavanje neodgovornih poslodavaca namjerava da stane tome na kraj. Ono što mi kao političari trebali bi zapravo pitat se što postižemo sa svim tim našim aktivnostima koje imamo i u Saboru gdje ćemo pokušati nešto poboljšati, a to je da smo trebali promijeniti paradigmu odlaska ljudi idu iz Hrvatske. Naši roditelji ili ili djedovi i bake koji su odlazili šezdesetih godina oni su odlazili u inozemstvo da bi riješili jedno teško financijsku situaciju koju su imali da bi zaradili neka sredstva s kojima bi se vratili u Hrvatsku Hrvatsku i da bi ovdje nastavili živjeti. Ono što mi sada imamo aktualno, a to da nam radnici odlaze ali ne više sa namjerom da se vrate, nego odlaze sa namjerom trajnog naseljenja u tim zemljama. Ali politika zapadnoeuropskih zemalja se promijenila, prije su oni tražili te radnike koji će biti u određenom trenutku privremeni znači gastarbajter kako su Nijemci to rekli privremeno će doć tamo, ostvariti njima neki napredak i otići. To je bila jedna politika. Međutim sada vidimo da su oni promijenili stav prema tome, oni žele da ti ljudi dolaze i kao radnici ali i kao novi potrošači. To postaju zemlje koje jačaju svoju nacionalnu ekonomiju upravo na račun ljudi koji su ne samo došli da bi svoje znanje prenijeli tamo ili svoj rad nego da bi postali novi potrošači i ekonomija obujma im raste, a mi ovdje se suočavamo sa posljedicama koje su poražavajuće gdje je sve manji broj ljudi koji živi ovdje, sve manji broj je poduzetnika, sve manji broj je poduzetničke aktivnosti, sve manji broj radnih mjesta. Ulazimo ja ću reći u cirkularnu ne ekonomiju radne snage koja gubi svoju supstancu. Međutim, i naši radnici kada odlaze tamo opet ostvarujemo određeni prihod, ali ti ljudi koji su upućeni trebaju ostvarivati određena prava, prvenstveno prava na na minimalnu plaću, na prihvatljivo rano vrijeme, svoje godišnje odmore, zdravstvene standarde koji su uobičajeni i to je problematika upućenih radnika o kojima mi trebamo raspravljati. Međutim ako se vratimo i na ovaj Dom, prošle godine evo i današnji predsjednik Sabora, a tada predsjednik Odbora za europske poslove zapravo porušili su direktivu, ja ću malo citirati iz toga gdje je rečeno ako radnik iz Poljske, Češke, Hrvatske ode raditi u Njemačku tada bi plaća tog radnika trebala biti jednaka plaći njemačkog radnika i to je rečeno o.k., međutim kaže tada bi se narušila konkurentnost hrvatskih Znači s takvim radnicima mi više nismo konkurentni. Prema tome, ne gradimo na osnovu toga je konkurentnost naše tvrtke da nudimo bolju kvalitetu usluge, da nudimo bolji proizvod nego mi naše naše radnike pošaljemo tamo samo zato što su jeftiniji. I onda nam se događaju slučajevi ako je neko popratio gdje su otišli u jednu industriju koja radi dijelove za auto industriju i vruće odljeve tamo su išli polirati koliko je to naporan posao, ja sada pitam ono a koliko to nama doprinosi, što je to u našoj ekonomiji donijelo toga? Znači pošaljemo ljude koji se pate, rade stvarno najteže poslove i koji tu kvalitete smo dobili. Četiri godine članstva u EU pokazalo je da imamo dosta poražavajuća iskustva gdje sve nam se više povećava robni deficit koji mi ne možemo nadoknaditi. umjesto da koristimo prednosti toga više milijunskoga tržišta onda mi dolazimo sve više u problematiku gdje se selimo na to tržište, znači ne domicilnost naše pozicije da tamo ostvarujemo nove poslove nego i naši radnici, a vidimo polako i poslodavci napuštaju Hrvatsku odlaze u druge Ono što je kod toga odlazaka radnika gdje idemo mi štititi i upravo kroz ovaj zakon koji je ovdje, pokazuje se jedno pravilo, da tvrtke koje su kvalitetne u Hrvatskoj koje brinu o svojim radnicima ovdje koje garantiraju im pravo, prvenstveno osim prava na rad i pravičnu naknadu, da oni isto tako inozemstvu pokazuju isto to lice i da su dobri dobri poslodavci. Ali činjenica je da sve veći broj tvrtki koje su špekulantske, koje na brzinu prikupljaju naše radnike koji ih odvode tamo. Pa evo čak evo iz Njemačke jednom da navedem od jedne novinarke da izrabljivanje radnika u europskim zemljama u kojima su plaće niske danas predstavlja dobar poslovni model koji prerijetko povlači pravne posljedice. To je prepoznala i Europska komisija, ona putem direktiva želi stati na kraj tome a pogotovo stati to smo i kod, već imali u raspravi nedavno agencijama za zapošljavanje, svi oni problemi koje imamo ovdje u Hrvatskoj, kada ih se prenese prema van postanu još veći i još teži. I upravo zato i potpora i ovome zakonu i sa strane kluba MOST-a je jednoznačna. Tome moramo stati na kraj i ne može nam se više događati da nekoga našeg radnika netko pokupi praktično na ulici i da kaže evo idemo, već je sve spremno, tamo te čeka posao da ljudi potpisuju papir koji je možda samo zadnja stranica da nisu imali priliku ni pročitati i da nam se takvi ljudi vrate nakon par mjeseci nezadovoljni, nezadovoljni sa pravnom državom i našom i onom u koju su otišli gdje nisu uspjeli naplatiti svoj rad, gdje su im bila uskraćena njihova prava iz radnoga odnosa, gdje su bili prevareni. Prema tome upravo na ovim upućenim radnicima možemo puno toga napraviti. I ako budemo kao država stajali iza radnika gdje ćemo moći garantirati im prava koja proizilaze iz onoga što su i očekivali da jednog dana ćemo biti spremni i da pozovemo te radnike da se vrate u Hrvatsku da ovdje mogu u nekim drugim okolnostima koje se evo nadam da svim našim zajedničkim radom će biti bolje doprinesu razvoju a da znaju da će imati uvjete, ono što su željeli imati u nekoj zapadno europskoj zemlji. Prema tome, uz našu potporu ja ću završiti ovo izlaganje. Hvala lijepo.

pozorno sam slušao vaše izlaganje i jasna stvar da naši radnici odlaze vani za nikakve novce, da rade za tisuću i pol eura ili nešto manje, netko nešto malo više. Međutim, šta mi njima dajemo? Šta smo mi to radili ovih 25 godina, ja sam poduzetnik isto, šta smo mi za 25 godina napravili da bi dali im uvjete za lijep rad? Mi smo proizvodili, upravo ste rekli nekakve firme, fiktivne firme koje nisu plaćale poreze ovom društvu i ovoj državi, koje smo svi dozvolili, na kraju, tko se god bavio politikom ovih 25 godina dozvoljeno je da se ti radnici izlihvare i da na neki način te firme ne plate obveze i poreze i znamo da 40 milijardi do 50 nije plaćeno poreza. Šta se desilo? Ništa. Mi možemo ovdje pričati svaki dan kako ćemo mi pomoći radnicima, ne, kako pomoći poduzetnike da mogu radnicima dati dobre plaće, kako skinuti teret poduzetnicima i kako im dati volju za ulaganje i volju za rad, to je pitanje. Ovo je samo populizam koji mi svi ovdje pričamo, mi ćemo dati, mi ćemo neke zakone, mi ćemo ovo. Dajmo molim vas zakone, a to sve ove Vlade koje su prošle do sada, ja se nadam da će ova Vlada sada nešto drugačije raditi, da jednostavno natjeramo svaku firmu, svaku, nema tu privilegiranih firmi bilo tko s kim da je dobar, da plaća obveze i poreze i da se skidaju kojekakvi troškovi firmama koji jednostavno više ne mogu izdržati i normalno da se dešava ovo što se dešava. A ovo što odlaze, to je prirodno jer nismo im mi preduvjete napravili da bi bolje živjeli. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Panenić je tražio odgovore. Izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Mišiću, mislim da se možemo svi skupa složiti da u ovih 20 i nekoliko godina koliko imamo samostalnost zapravo smo sustavno ubijali nadu, prvenstveno poduzetnicima i ja se divim i onima koji danas djeluju i bore se na našem tržištu i pokušavaju sve ove nepogodnosti koje mi svjesno i nesvjesno stvaramo da opstanu. Nadam se evo da će i kod nas dogoditi se trenutak da se politika jednoznačno odmakne od gospodarstva, da nam se ne događaju primjeri kao što je tvrtka koja nema ni jednog zaposlenog, da se prijavljuje na koncesije, koja je, evo vidjeli smo koliko stvori to problema i onoga što nam sve skupa se vrati kao bumerang stvori nepovjerenje da politika može samo doprinositi gospodarstvu a ne da bude cijelo vrijeme jedan korektor koji pokušava musti gospodarstvenike i poduzetnike i tražiti priliku kako da naplati neke svoje individualne nakane. Ja se nadam evo da će biti i snage i u ovoj Vladi i u bilo kojoj sljedećoj da zapravo zauzmemo jasnu poziciju gdje poduzetnika mi cijelo vrijeme podupiremo. Ako smo rekli, evo sami ste spomenuli, smanjenje obaveze izdavanja iz ne poreznih davanja tzv. parafiskalni da ćemo biti u tome dosljedni. Da nam se ne događa situacija da s jedne strane imamo cijeli program kojim ćemo smanjivati davanja a s druge strane evo da ministar Tolušić u Ministarstvu poljoprivrede najavljuje uvođenje članarine za poljoprivrednu komoru. Mislim da u tome onda sigurno nismo dosljedni. Umjesto da idemo sustavno smanjivanje mi uvijek imamo izgovor za uvođenje jednog novoga nameta. Ja bih bio čak i sklon tome 'ajmo vidjeti prvo dva za jedan, imamo često priliku. Pa ukinimo dva puta više davanja ako ćemo jedno novo stvoriti. Pa bismo možda kroz vrijeme doveli da i ta davanja koja su nužna budu prihvatljiva. Hvala. hvala. Gospodin Silvano Hrelja u ime kluba Nezavisnih zastupnika i HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ma, imali smo prilike ovdje raspravljati o puno zakona koji nose oznaku P.Z.E., išli su svi u hitnom postupku, mogao je i ovaj slobodno ići što se tiče njegovih efekata. Ali ako želimo imati razumijevanje ove problematike onda je dobro da je u dva čitanja. Onda ću ja zamoliti državnu tajnicu da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava malo konkretizira životno ovaj zakon. Jer mi ovdje pričamo o nečemu što ustvari generalno ne poznajemo, na temelju ovih lijepih stručnih riječi, dajte vi meni recite da li prepoznajete neku tvrtku iz Hrvatske koja uredno posluje 25 godina, po zakonu, upućuje radnike, svake dvije godine ih povuče na svoje radilište u Hrvatskoj, pa onda ih nakon godinu dana opet može uputiti u državu članicu EU-a i koja poštuje sve ove norme naročito ove od europske direktive iz '96. Mi tih životnih primjera nemamo, a zakon je za naše građane. Zakon je za naše građane. Da li imamo ono što je kolega Mišić rekao, da li imamo te poslodavce koji trguju radnom snagom? Koji trguju radnom snagom. Osnovali su firmu, nemaju nikakve proizvodnje, pronalaze poslove i upućuju 20, 30 radnika metalske struke, građevinske struke u Italiju, njemačku, Austriju. Imamo, imamo. Da li mi imamo snimku kako oni plaćaju svoje radnike? Do '96. su mogli plaćati svoje radnike minimalnom plaćom RH, i normalnim doprinosima. Od '96., odnosno nakon '96. došlo je do promjene u Hrvatskoj, morali su povećane doprinose plaćati, 20% veće zdravstvene i mirovinske doprinose, minimalna plaća plus povećani doprinosi. A od implementiranja direktive od '96., moraju plaćati minimalnu plaću ako idu u Italiju, Republike Italije, ako idu u Austriju, minimalnu plaću Republike Austrije, Njemačke, Holandije itd. Dakle, direktiva '96 je već nešto donijela, određenu promjenu u smislu sprečavanja prodaje radne snage, iskorištavanja radnika. Međutim ovo drugo ide teže. Na čelu EU-a je za isti rad ista plaća. To se pokušava postići ovom novom direktivom iz 2014. tzv. provedbenom direktivom. Međutim, to ide puno teže. Među između Francuske i Njemačke to funkcionira, nema putnih troškova, nema stanovanja, nema famoznih dnevnica koje Hrvatska u svom sustavu ima i onda to možda kod njih funkcionira, kod upućivanja radnika iz jedne firme na rad u drugu zemlju. Kod nas to baš i ne funkcionira. Kod nas imamo situaciju kao u graditeljstvu. Visoke zarade a mala plaća. Dakle, ako netko upućuje radnika u Italiju npr. u brodogradilište, on će pogoditi posao, poslodavac će pogoditi posao negdje za otprilike 220 sati, odrađeni sati, pogodit će negdje na između 5500 i 6000 eura. Toliko će pogoditi bruto cijenu tog radnika. On će mu ovdje platiti 1000 eura, dakle onoliko koliko je u Italiji minimalna plaća, sa svim doprinosima i on je čist. Prema direktivi je čist. Koja je zarada radnika? Radnik će dobiti za 30 dana ili dnevnicu ili pola dnevnice. Dnevnica je za Italiju 90. To je primitak radnika ali nema, to je njegova zarada, ali nema plaće, to nije plaća, nema ni poreza, ni doprinosa, nema ni mirovinskog nema ni zdravstva. I naravno, platiti će taj poslodavac tamo i stan i prehranu i prijevoz tamo i nazad, i ostat će njemu, tom poslodavcu možda 1000 eura po upućenom upućenom radniku što nije mala zarada za jednog poslodavca, koji možda ima kancelariju, tajnicu i fikus, to nije baš mala zarada, puta toliko mjeseci, to zarada se gomila. I dolazi nam taj čovjek u mirovinu, cijeli život imao solidnu zaradu, ali osnove za mirovinu i mirovina je na razini nešto većoj od najniže mirovine. Pokušavamo osvijetliti cijeli ovaj problem. Mi imamo predsjednicu HUP-a koja je istovremeno i direktorica TEHNOMONT d.d., dakle, oni su kao malo brodogradilište zahvaljujući tome što su imali upućene radnike u njemačka i holandska brodogradilišta i što je taj ostatak novca ostajao u funkciji firme, oni su uredno državi Hrvatskoj platili sve obaveze, dakle to je jedino praktički brodogradilište koje nije dobilo nikakvu subvenciju, nikada ni jednog dana, u 25 godina poslovanja. Oni su ovaj model koristili za opstanak firme, dakle nije ovaj slučaj gdje je ostalo po 1000 eura nekom poslodavcu po svakom upućenom radniku. Dakle, imamo primjere ali moramo s njima razgovarati. Ne znam u čemu je problem sa našim poslodavcima. Ja znam samo da su sindikati bili protiv ovoga, jer gledaju malo dugoročnije i željeli da ti radnici nemaju samo veliku zaradu nego da imaju i veliku plaću u smislu sutra mirovine jer mirovina dođe na kraju puta kad netko više ne može dodatno zarađivati da bi poboljšao svoju financijsku situaciju. Da bi se provodilo ovo što ovdje piše, što je izuzetno korektno, ovo treba prijaviti oštećena strana. Treba prijaviti onaj radnik i to u zemlji gdje se daje, ne u zemlji poslovnog nastana nego u zemlji gdje se daje usluga, gdje naš radnik je upućen na rad, da on to tamo prijavi, da bi se tamo dignuo postupak i da bi se naplata izvršila ovdje. A znate kad će on to? On se mora gadno zakačiti. Njega ovaj poslodavac koji upućuje mora nešto gadno pogriješiti da će ga on prijaviti. Dokle god taj radnik ima solidnu zaradu unatoč tome što ima malu plaću, unatoč tome što kad ode na godišnji odmor ima 2000 kuna plaće jer nema ni onih dnevnica, nema ničega što ima inače dok je upućen u inozemstvo ovo će se dogoditi samo kad ga taj radnik prijavi. A on ga u ovim uvjetima neće prijaviti, jer su ovo bitno bolji uvjeti nego plaća za koju radi u Hrvatskoj. Prema tome, ovo je u svakom slučaju odlična namjera i ovo treba podržati kao implementaciju jedne vrlo dobre, humane inicijative koja je vrlo solidarna među radnicima u smislu smislu utjecanja na dampinške cijene rada. Dakle, to u svakom slučaju treba prihvatiti. Ali mislim da bi mogli, da je dobra prilika da do drugog čitanja malo još prodiskutiramo, da vidimo sve te pozicije gdje smo tu mi. Drugo što imamo problem nama je ova materija, dakle imamo mi radnika koji dolaze raditi raditi kod nas u Hrvatsku, gdje čak i ne mora bit zemlja EU, može biti poslodavac iz Srbije koji upućuje poslodavce iz Bugarske, mađarske, Rumunjske na rad u Hrvatsku. Dakle, tada se za njih za njih tada mora primjenjivati naša minimalna plaća sa našim obavezama, prava na godišnji odmor, na zdravstvenu zaštitu itd. Međutim, to nije predmet ovog zakona. ta materija je kod nas u Zakonu o strancima. I mi u suštini moramo tu napraviti neku reorganizaciju. Ili ćemo ovu situaciju o upućenim radnicima od nas prema vani ili od drugdje prema nama regulirati jednim zakonom ili ćemo dugoročno razgovarati o dva zakona. Međutim, to objektivno je problem. I samo da ne bi imali ovdje dilema. Ovdje se ne govori o migrantima, ni dnevnim, ni tjednim, onim koji preko granice rade kao pojedincima. Ovdje se radi o upućenim radnicima od pravne osobe. Ovdje se radi o upućenim radnicima na primjer od jedne podružnice iz Hrvatske, međutim poslodavac ima poslovni nastan ovdje, ali ima podružnicu možda u Austriji ili u Rumunjskoj. I ovdje se radi o tome kada je agencija tražila radnike za upućivanje u zemlju u zemlju koja nije zemlja poslovnog nastana poslodavca. Dakle, ova tri slučaja ovdje promatramo. I dakle, hoću reći da će Klub nezavisnih zastupnika i Hrvatske stranke umirovljenika ovaj zakon sigurno podržati u prvom čitanju. U svakom slučaju zainteresirani smo za veće oslikavanje ove problematike svima nama jer ja ne volim biti i dizat ruku za nešto što, ovo su prekrasne riječi u zakonu, ali nisu životne. Ne govore nam koji su to primjeri, gdje je to primjenjivo i kako to sve funkcionira. Evo ja sam si dao malo truda da neke stvari iz mog prethodnog iskustva prenesem jer je to tako funkcioniralo. Jer do '95. je prava zarada bila raditi u talijanskim brodogradilištima i bio je jako dobro plaćen onaj poslodavac koji je prodavao praktički radnu snagu tamo. manje atraktivno, ali još uvijek je atraktivno upućivanje radnika i ima odgovarajuću primjerenu zaradu i poslodavci se vjerojatno bune zbog toga što je u pitanju gubitak zarade. Dakle još jednom, ovo vrijedi podržati, ovo je principijelno pitanje jednake plaće i jednakih prava za jednak rad, iako svi znamo da je to moguće. Opet ponavljam između Njemačke i Francuske, gdje praktički je to spojivo sa dnevnim migracijama i nema tih troškova i nema tih očekivanja radnika na visoku zaradu a male plaće kao što je kod nas. Hvala lijepa. Hvala i vama. Gospodin Marko Vešligaj je tražio riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a ima pravo na riječ. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolege i kolege zastupnici, predstavnici ministarstva. Evo pred nama je još jedan zakon kojim se zapravo usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom Eu i pravnom stečevinom EU. Kao što znamo sloboda pružanja usluga, slobodno kretanje radnika i sloboda poslovnog nastana su temeljna načela unutarnjeg tržišta u EU i ugrađena su zapravo u ugovor o funkcioniranju EU. Dakle, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga kako je kao što sam rekao utvrđeno i ugovorom o funkcioniranju EU i potkrijepljeno praksom suda EU jamče prvenstveno mobilnost poduzeća i stručnjaka unutar EU. Dakle, radi se o samim temeljima EU, slobodan protok roba, usluga, kapitala, ljudi. Na žalost ljudi su nam uvijek nekako na zadnjem mjestu, a znamo da oni jedini stvaraju dodatnu vrijednost. Ovaj zakon trebali smo već implementirati mnogo prije, a ne da smo dobili određene packe od strane EU. Dakle znači ova Direktiva o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga je na snazi kao što je ovdje već spomenuto od '96. godine i jedan je od glavnih pravnih akata EU koje se odnosi na samu zaštitu prava upućenih radnika. Predmetnom direktivom upućenim radnicima jamči se minimum zaštite njihovih prava, koje se moraju obavezno poštivati, odnosno osigurati njihove, odnosno moraju ih osigurati njihovi poslodavci za vrijeme dok ih upućuju na rad u drugu državu, članicu EU ili Europskoga gospodarskoga prostora. Naravno da je to u redu, nije baš u redu da nam to uvijek moraju drugi uvjetovati, jer prava radnika, kao što je ovdje bilo izrečeno u nekoliko navrata ne bi smijale biti stvar nekakve političke boje, nego bi to trebala biti istinska civilizacijska vrijednost. Ja neću previše duljiti, mislim da je ovome sve već rečeno, zakon je pisan jednim, naravno, jezikom koji možda i običnim radnicima neće biti u svakom trenutku shvatljiv, no reći ču ispred Kluba SDP-a da ćemo podržati ovaj zakon, naravno jer ide dijelom da zaštiti izlasane radnike. Vjerujem da će stvarno istinski doživjeti u praksi i da će od njega imati koristi svi oni izlasani radnici koji rade diljem EU, a zapravo žive u Hrvatskoj i ovdje stvaraju svoju budućnost. Drago mi je da je evo postignuti ovdje i određeni konsenzus od strane sindikata, od strane poslodavaca, znam da je bilo i određenih primjedbi, bojali su se da će im biti ugrožena konkurentnost, mislim da ukoliko naši ljudi rade u Europi na jednakim poslovima, kao što rade Nijemac, Francuz, Španjolac, onda za taj svoj rad naravno da treba biti isto plaćen i isto i adekvatno plaćen kao što je državi ovih zemalja koje sam nabrojao, a konkurentnost trebamo poticati na druge načine. Reći ću još, makar nije ovo tema, ali, evo čim nekako spomenemo riječ inozemstvo, rad u inozemstvu, odmah se sjetimo, naravno na naše mlade, na odlazak mladih, često je bilo to ovdje tema u Saboru i evo vladajući kada su bili oporba su često puta to istakli o tom jednom valom iseljavanja, nažalost to nije zaustavljen 100 tisuća mladih je napustila, odnosno ne samo mladih nego osobe je napustili RH, u proteklih 1 godinu i nemamo još uvijek konkretnih mjera da to zaustavimo. Evo uz kraj još jedanput, Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj zakon o prvom čitanju. Hvala. Hvala vama. I na kraju, gospodin Marko Šimić, u ime Kluba HDZ-a. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici, danas je pred nama prijedloga Zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanju radnika, koje Vlada RH, uputila u saborsku proceduru. Sloboda pružanja usluga slobodno kretanje radnika i sloboda poslovnog nastana temeljna su načela unutarnjeg tržišta o EU kao takva sadržana su u ugovoru o funkcioniranju EU. To znači da poduzeća s poslovnim nastanom u EU, mogu u drugim državama članica, slobodno pružati usluge, te radi izvršenja usluge, upućivati svoje radnike na rad na određeno vrijeme na teritorij druge države članice EU. Ukidanjem prepreka za slobodno pružanje usluga na temeljima poštenoga tržišnog natjecanja uz osiguranje, odgovarajuće razine zaštite, prava radnika trajni je cilj EU. Prije analize samog zakonskog prijedloga, važno je napomenuti sve pravne akte koji prethode donošenju i izradi ovakvog zakonskog prijedloga. Prvo je važno napomenuti i spomenuti Direktivu 71/1996 o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, što je jedan od temeljnih pravnih akata EU, koji se odnosi na zaštitu prava upućenih radnika. Podsjećam da je prenesena u pravni poredak RH, Zakonom o strancima, čl.86 do 89. U praksi radi teškoće u kontroli i nadzoru primjene, ovako zajamčenih prava upućenih radnika često nisu poštovana, te su učestale različite pojave zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih prava. U cilju otklanjanja problema u primjeni Direktive iz 96' godine, te učinkovitijih provođenja temeljnih pravila, koja uređuju upućivanju radnika, usvojena je Direktiva iz 2014. godine, o provedbi ranije spomenute Direktive iz 96' sa izmjenom Uredbe 1024 iz 2012. o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta s kojim se i djelomično usklađuje i prijedlog ovoga zakona. Preostali dio obveza iz provedbene direktivne preuzet će se u zakonodavstvu RH, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Važno je naglasiti da se ovim prijedlogom zakona uspostavlja neophodan pravni okvir, odnosno zajednička pravila za međusobnu suradnju, uzajmljenu pomoć država članica u prekograničnoj provedbi odluka o administrativnoj novčanim kaznama ili drugim administrativnim financijskim sankcijama izrečenim pružatelju usluga s osnovnim nastanom u državi članici EU ili europskog gospodarskog prostora za provedbe zajamčenih prava upućenih radnika ili kršenje ostalih pravila, pravila, administrativnih zahtjeva ili mjera kontrole za vrijeme upućivanja koje pružatelj usluga treba poštovati prema odredbama Direktivne 96 i Direktivne iz 2014. godine, te u skladu sa odgovarajućim propisima kojima su obveze iz direktiva prenesene u nacionalna zakonodavstva. Ovim prijedlogom zakona uređena su zapravo sva pitanja koja se uređuju jednim ovakvim posebnim zakonom. Možemo ih kratko nabrojati, to su sadržaj, pravila, postupak i načelo uzajamne suradnje i pomoći nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka u administrativnoj novčanoj kazni i drugih administrativnih financijskih sankcija koje ne mogu dovesti do postupka pred sudom stvarno nadležnim za kaznene stvari izrečenih u državi članici EU ili europskog gospodarskog prostora, pružatelji usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici za povrede zajamčenih prava upućenih radnika, odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika utvrđenih u nacionalnom zakonodavstvu u skladu s direktivom iz '96. i direktivom iz 2014. godine. Ovim prijedlogom zakona uređuje se opseg i područje suradnje na način da se prijedlog zakona primjenjuje na prekograničnu provedbu odluka o novčanoj ili drugoj administrativnoj i financijskoj sankciji koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice EU ili Europskog gospodarskog prostora izrečene pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj državi članici radi povrede prava upućenih radnika odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika utvrđenih posebnim propisima koji su u pravni poredak države članice prenesene već spomenutim direktivama iz '96 i direktivom iz 2014. godine. Ovim zakonskim prijedlogom uređeno je da se iz područja primjene isključuju novčane kazne i druge sankcije na temelju odluke izrečenih u kaznenim, prekršajnim, građanskim i trgovačkim stvarima, a na čiju se prekograničnu provedbu primjenjuje neki od ostalih posebnih propisa. Isto tako uređena je i nadležnost tijela za međunarodnu sudaranju odnosno slanje i primanje dvije vrste zahtjeva, zahtjeva za dostavom obavijesti o novčanoj kazni pružatelju usluga, te zahtjeva za naplatom novčane kazne. Propisuje se i minimalni sadržaj zahtjeva koji se odnose na za to utvrđenim jednostavnim i jedinstvenim i standardiziranim obrascima. Obrazac zahtjeva za naplatom novčane kazne koji uz odluku tijela države koja podnosi zahtjev o novčanoj kazni, a koja se smatra temeljnom temeljnom ovršnom ispravom predstavlja jedinstvu ovršnu ispravu i temelje za provedbu naplate kazne pružatelju usluga s poslovnim nastanom u RH u korist državnog proračuna. Razlozi za odbijanje te razlozi za prekid postupka također su uređeni ovim prijedlogom zakona. Nadalje, ovim prijedlogom zakona određena je i nadležnost u sporovima u vezi nastanka potraživanja, obveze plaćanja ili odluke o novčanoj kazni, a nadležnost je na tijelima države koja je podnijela zahtjev. Za sporove o valjanosti dostave obavijesti o odluci koju je dostavilo nadležno tijelu u RH i mjera koje se provode na temelju ovoga zakona nadležnost je na sudu ili sudovima u RH. Načelo Načelo uzajamne pomoći, povjerenje i priznavanje zahtjeva temelj su suradnje nadležnih tijela država članica prilikom postupanja po zahtjevu. Kako je već ranije spomenuto uzajamna pomoć i administrativna suradnja između nadležnih tijela država članica provodi se putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta skraćeno IMI. Predviđeno je da se zahtjevi razmatraju i razmjenjuju elektroničkim putem na za to utvrđenim jedinstvenim obrascima na način i u skladu s pravilima elektroničkog informacijskog sustava. Na samome kraju važno je naglasiti da će se priznatim zahtjevom države članice iz članka 6. zakona postupati na isti način na koji bi se postupalo s odlukom o novčanoj kazni koju je donijelo nadležno tijelo u RH. Ovako Ovako uspostavljeni jedinstveni sustav suradnje omogućit će uvjete za učinkovitije kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila u području upućivanja radnika, njihovo bolje poštivanje čime se postiže viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite upućenih radnika u EU te posredno osiguravaju pravedniji uvjeti za poštenu tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu. Nadalje, na ovaj način podižemo pravnu sigurnost i povjerenje u pravni poredak RH iz razloga otvaranja novih mogućnosti u smjeru lakšeg penaliziranja i snošenja financijskih sankcija te snošenja posljedica za kršenje odredaba navedenih direktiva što u mnogome podiže povjerenje u razinu kvalitete davatelja usluge u smislu ovoga zakona. Važno je reći da su o ovom zakonskom prijedlogu raspravljala dva odbora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za zakonodavstvo na svojim sjednicama gdje su prihvatili i podržati ovakav prijedlog zakona u prvome čitanju. Slijedom svega navedenoga Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj prijedlog zakona u prvome čitanju i uputiti ga u drugo čitanje gdje će ovlašteni predlagatelj moći svojim amandmanima i prijedlozima kroz raspravu dati doprinos u stvaranju boljeg zakonodavnog rješenja. Hvala lijepa. Gospođa Katarina Ivanković-Knežević državna tajnica ima pravo na riječ u ime predlagatelja. … odgovoriti na neka pitanja onda i završno zatvoriti raspravu o ovom prijedlogu zakona. Dakle što je gospodin Vlaović uputio pitanje, kada i u kojim slučajevima članak 13. razlozi odbijanja izvršenja zahtjeva. Tu je bitno voditi računa da je to pitanje ovdje administrativnih kazni, znači to nisu neka potraživanja radnika ili bilo koji drugi segment, to su administrativne kazne koje izriču nadležna tijela u zemlju gdje radnici upućeni rade. Znači to može biti njihova radna inspekcija, porezna, financijska ili bilo kakva druga inspekcija u vezi s poslom koji se obavlja. Naše tijelo koje zaprima zahtjev, naša financijska agencija će odbiti taj zahtjev ukoliko on nema sve one elemente koji su uredbom, izrijekom propisani koji su definirani u onom IMI sustavu što sam govorila da se usklađujemo s njime. Znači svi oni elementi ako nisu navedeni tada će se u tom slučaju odbiti zahtjev odnosno tražit će se pojašnjenje i zemlja je obvezna dostaviti pojašnjenje u određenom roku. Kada bi to htjeli vrlo jednostavno prihvatiti to je primjerice situacija da naša građevinska firma dobije posao primjerice u Njemačkoj, što je najčešći slučaj, tamo iziđe njihova radna inspekcija ili neka druga, vrlo rijetko se dolaze na inicijativu radnika inspekcija iako i to postoji kao što i u RH ako neka druga zemlja uputi radnika se može dogoditi da inspekcija reagira. Znači oni izdaju određenu kaznu i ta kazna ide prema naplati, prema našem tijelu zaduženom odnosno ministarstvu koje to spušta prema agenciji zaduženoj za platni promet de facto koja onda od našeg poslodavca naplaćuju tu kaznu. I ako su ispunjeni svi oni preduvjeti iz uredbe tada slijedi naplata kazne koja ide izravno u hrvatski proračun u naš državni proračun. Mislim da je to možda najjasniji i najjednostavniji primjer primjer kako pristupiti odnosno o čemu se radi u ovom zakonu. Bitno je voditi taj račun da je to pitanje administrativne kazne, da je pitanje proceduralne prirode, nije samo RH zemlja koja se susreće s ovim pitanjem nego se de facto susreću sve druge zemlje EU. Ono Ono što je nekoliko puta ovdje istaknuto a iako nije predmet direktive iz 96.-te ili izvorne direktive kako je mi kolokvijalno nazivamo a doći će nam vrlo brzo na raspravu djelomično i prilikom izmjene Zakona o strancima a pogotovo, ja bih rekla, možda kroz godinu dana ili ili dvije godine, to je pitanje jednakih plaća odnosno jednakih plaća za jednak rad u različitim zemljama EU o čemu neki od vas znaju i možda su upoznati s time je trenutno u Europskoj komisiji rasprava o novoj direktivi o upućenim radnicima gdje se pokušava definirati, znači vi sada uredbom iz '96. imate definirano da vi osobama morate osigurati minimalnu plaću plus neka druga davanja primjerice prekovremeni rad, gdje je to i u kojim zemljama je uređeno. Negdje je to uređeno zakonom, negdje nekim kolektivnim ugovorima, negdje nekim tzv. temeljnim ugovorima, ali znači postoji propisano. Uredbom iz '96., pa naravno onda provedbenom iz 2014. nije se uređivalo pitanje jednake plaće. Velike su rasprave, prošli tjedan je bila velika rasprava na epskom vijeću koje je bilo održano u Luksemburgu upravo o ovom pitanju. Otprilike omjer je da dvije trećine zemalja EU se protivi zapravo tom načinu rješavanja, dok dio zalaže se ali to će biti sigurno predmet široke, prvenstveno političke platforme i političke rasprave, općenito cijene rada u cijeloj EU. Evo, nas kao predlagatelje još samo jedna informacija, gospodine Hrelja vi ste rekli da se upućeni radnici mogu biti određeni period, uistinu izvornom uredbom to jest 24 mjeseca, najviše 24 mjeseca međutim i hrvatski i EU prosjek je zapravo da se upućuju na po 3 mjeseca. I tu je ona zamka, on kada bude 3 mjeseca, ako se i kazni, pa onda dok kada se on vrati u zemlju, kada kazne zapravo stignu, ne dolazi, nije dolazilo do naplate. Zato je i Europska Unija 2014. izmijenila ovaj segment i regulirala način naplate gdje se zapravo u originalnoj zemlji vrši isplata. Znači sada bez obzira je li netko 24h pa uhvaćen u prijestupu ili bio 2 godine naplatiti će se kazna i ući će u državni proračun one zemlje iz koje radnik potiče. Veseli nas kao predlagatelje ovaj konsenzus, nadamo se i da će po našim drugim pitanjima biti slično ili jednako i hvala zapravo što prihvaćate i što evo upućujemo ovaj zakon u drugo čitanje. Hvala lijepa. Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti, što znači više-manje u petak.